**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku broj 4, to je - Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice" u Republici Hrvatskoj Predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb predložio je ovaj akt na temelju članka 76.a i članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predstavnica predlagatelja, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Naime, Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice" svake treće subote u siječnju nastavak je ustvari višegodišnje i javnozdravstvene kampanje i pridruživanje u borbi protiv raka vrata maternice u sklopu Europskog tjedna borbe protiv raka maternice. Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti na ovaj način priključila se i Republika Hrvatska. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija je učinila Globalnu strategiju za prevenciju i kontrolu spolno prenosivih infekcija od 2006. do 2015. godine, a njezine su četiri osnovne strategije: smanjenje smrtnosti i pobola zbog spolno prenosivih infekcija, sprečavanje širenja HIV-a, sprečavanje dugoročnih posljedica spolno prenosivih infekcija kao zloćudni tumori spolnih organa, osobito u žena te smanjenje štetnih ishoda trudnoće u žena zaraženih sa spolno prenosivim infekcijama. Prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavod za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj godišnje obolijeva oko 400 žena od raka vrata maternice, a umire više od 100 bolesnica. U 2008. godini bilo je 360 novooboljelih žena od raka vrata maternice, a umrle su 132. Prošle godine umrlo je 114 žena. Svakog dana jednoj ženi se dijagnosticira rak vrata maternice, a svakog trećeg dana jedna žena umre od te bolesti. Hrvatska liga protiv raka ističe da se svake godine otkrije novih 370 žena oboljelih od raka vrata maternice, a ukupno ih 1700 živi sa tom bolešću. Cervikalni karcinom je najčešće dijagnosticirani karcinom u žena od 20 do 30-tih godina, a drugi najčešći u dobi i to invazivni karcinom u dobi od 30 do 50 godina. Procjene Svjetske zdravstvene organizacije predviđaju da će do 2030. godine u svijetu broj ljudi umrlih od zloćudnih bolesti doseći brojku od 12 milijuna ljudi. Sada od raka vrata maternice boluje oko 1,4 milijuna žena, a godišnje umre oko 250 tisuća. Godišnje se dijagnosticira oko 500 tisuća novih slučajeva. U Europi, prema podacima Europskog udruženja za karcinom cerviksa, svake godine oboli od raka vrata maternice oko 60 tisuća žena, oko 30 tisuća ih umire. Više od 175 tisuća ih živi sa ovom bolešću. U Africi 60 na 100 tisuća, u Republici Hrvatskoj 16 na 100 tisuća, u Europi 20 do 30 ih oboljelih na 100 tisuća. Dakle, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji cervikalni karcinom je drugi po redu rak u žena u mlađih od 45 godina, a treći po redu uzrok smrtnosti nakon karcinoma dojke i nakon karcinoma pluća. Što je uzrok tome karcinomu? Jasno je danas da je humani papiloma virus u više od 99% slučajeva raka vrata maternice, drugi po učestalosti rak dakle u svijetu nakon raka dojke uzročnik ovoga karcinoma. Dakle, u 99% slučajeva znači humani papiloma virus kao uzročnik raka vrata maternice. I naravno da HPV infekcija spada u spolno prenosive bolesti, međutim danas su se promijenili stavovi o moralu, ponašanju, o raširenosti uporabe kontracepcijskih sredstava, izmijenila je odnos prema seksualnosti, osobito u ženskoj populaciji. Razdoblje prije bračnih seksualnih veza se produžava, kasnije se stupa u brak, odgađa se odluka za potomstvom itd. rastu upozorenja, potrebe stanovništva za adolescente kojima bi se pružila odgovarajuća skrb, odnosno informacija o seksualnosti, o reproduktivnom zdravlju. Dakle, prije svega rekli bi odmah na početku da je važna edukacija. Primarna prevencija treba obuhvatiti odgovorno spolno ponašanje kroz aktivnosti edukacije, osiguravanja savjetovališta za mlade, cijepljenje protiv humanih papiloma virusa, a svjedoci smo i zadnjih godina rasprave o zdravstvenom odgoju i spolnom odgoju. bez obzira na dva programa koja smo imali, pritisak i sugestije različitih organizacija, nismo našoj djeci pružili ono što smo mogli. Pokazatelji nam to danas govore. Šta je sa Republikom Hrvatskom? U prošlosti je Republika Hrvatska postigla značajne rezultate u smanjenju smrtnosti od ove bolesti. Unatoč zalaganju stručnjaka za smanjenje broja i ranu dijagnostiku zloćudnih tumora, njihov broj u Republici Hrvatskoj još uvijek je visok i posljednjih se godina ne smanjuje. To je ono što nas zabrinjava. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj tijekom 2008. godine od zloćudnih bolesti ukupno umrlo 13280 osoba, odnosno 427 osoba više nego godinu dana ranije. Naime, posljednjih pet godina vidljivo je imali smo prije toga jednu putanju koja je išla u dobrom smjeru i gdje smo imali smanjenje broja oboljelih od karcinoma. Međutim, od 2005. godine incidencija od raka cerviksa uterusa je u porastu. Primjer, 2005. stopa je bila 13,8 na 100000 stanovnika, 2006. 14,9 na sto, 2007. 16,8, 2008. 15,6. Dakle, to je jedna linija koja ostaje ista, ali koja se u zadnjih pet godina ne miče. Što se tiče mortaliteta u 2005. 4,6, a 2009. 5,0 na 100000 stanovnika. Naime, vidimo u našoj prevenciji žene odlaze na PAPA test i to se jako dobro radi. Međutim, kada kontrolirate jedan podatak da oko milijun i 200000 žena odlazi na ginekološke preglede i na PAPA test uglavnom se događa to da su to jedne te iste žene. Dakle, ne dolaze nove žene i na taj način bi mogli spriječiti pojavu ovoga karcinoma. Dakle, opet se nameće pitanje edukacije žena. Velika stvar je napravljena sa Nacionalnim programom prevencije borbe protiv karcinoma dojke kada se vidi da su mnoge žene otišle na pregled i da su razvile svijest da je potrebno napraviti mamografiju i samo pregled dojke. I kad ih pitate sada kažu, je to sam napravila, a kad ste napravile PAPA test onda neke od njih stanu. Dakle, taj PAPA test nisu napravile. Što je naš odbor učinio za sve ovo vrijeme? Odbor je već 2009. predložio rezoluciju o zloćudnim tumorima. 2010. godine okrugli stol promicanje prevencije raka vrata maternice.

ovaj dan trebalo obilježiti na dostojan i prikladan način. Znanje, informiranost i edukacija i zbilja ono prvo što treba edukacija najprije od odgovornog spolnog ponašanja, a zatim o svemu drugom, o cijepljenju i ostalom. Nadam se da ćemo svi ovo podržati, jer zaista danas niti jedna žena ne bi smjela umrijeti od karcinoma vrata maternice niti teoretski niti praktično. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Da. U ime Odbora za ravnopravnost spolova uvažena zastupnica Karmela Caparin. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 43. sjednici održanoj 16. veljače 2011. godine raspravljao je o Prijedlogu odluke o proglašenju Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice u Republici Hrvatskoj koju je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb u Hrvatskom saboru aktom od 27. siječnja 2011. Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. Prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o proglašenju nacionalnog dana je potaknula Liga za borbu protiv raka i udruga "Zraka" čime će se nastaviti višegodišnja javno zdravstvena kampanja u borbi protiv raka vrata maternice. Rak vrata maternice je najčešća maligna bolest žena u dobi od 20 do 30 godina, a druga je najčešća u dobi od 30 do 50 godina. U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj broj oboljelih ne pada već je čak u blagom porastu, a radi se o bolesti od koje ne bi trebala umrijeti niti jedna žena s obzirom na sve mogućnosti prevencije ranije dijagnostike i liječenja u ranoj fazi bolesti. Međutim, prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svake godine od ove bolesti oboli gotovo 400 žena, a gotovo 150 ih umire. proširiti spoznaje o bolesti, a jedna od metoda je proglašavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice, dana kada bi se širom Republike Hrvatske intenzivno provodile edukativno-preventivne akcije. U raspravi koja je uslijedila članice odbora ukazale su na nekoliko problema. Unatoč dobroj dostupnosti i mreži liječnika specijalista postoji veliki broj žena koje ne obavljaju preventivne preglede. Naime, veliki broj registriranih obavljenih pregleda ne znači da su njima obuhvaćene sve žene jer uglavnom iste žene redovito periodično obavljaju preventivne preglede. Za žene koje to ne čine nedostaje edukacija i zdravstveno prosvjećivanje kao i šire društvene akcije koje bi ih potaknule na redovite preglede. Odbor za ravnopravnost spolova je još 2002. godine održao tematsku sjednicu na temu "Žena i zdravlje" kada je dana podrška za izradu preventivnog programa i mjera za sustavno suzbijanje svih malignih oboljenja kod žena. U raspravi je ukazano na problem nepostojanja sustavnog zdravstvenog odgoja u okviru kojeg će se mladi pripremati i za odgovorno spolno ponašanje. Naglašena je važnost edukacije od osnovne škole, potreba osnivanja reproduktivnih savjetovališta za adolescente kao i poticanja žena na redovite preglede. Nadalje, neke jedinice lokalne samouprave ovisno o financijskim sredstvima uvele su besplatno cijepljenje ali uz mali odaziv zainteresiranih roditelja i djevojaka na cijepljenje zbog velikih nejasnoća i nedovoljne obaviještenosti na što je ukazala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova jer su informacije o korisnosti ili štetnosti

Ukazano je i na nepostojanje čvrstog stava svjetskih meritornih tijela o cjepivu budući da nije prošlo dovoljno vremena od početka njegova korištenja. Stoga bi bilo razumno čekat mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije. Međutim, s uvođenjem zdravstvenog odgoja u škole nije potrebno niti poželjno više čekati. Nakon provedene rasprave Odbor za ravnopravnost spolova jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Odluku o proglašenju Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. I prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Hvala vam Rezoluciju o zloćudnim tumorima onda su iznešeni poražavajući statistički podaci koji se na žalost do danas nisu poravili što smo čuli iz izlaganja kolegice Caparin, tako da se eto u svijetu 2030. očekuje 12 milijuna umrlih godišnje od raka. Naravno da u našoj zemlji situacija je isto tako statistički nije sjajna, tako da dnevno se registrira oko 60 oboljelih od raka, a umre oko 35. Evo za ilustraciju 2008. godine je od zloćudnih bolesti umrlo 13 tisuća 280, odnosno 427 osoba više nego godinu dana ranije. Zasigurno u tim okolnostima je dobrodošao prijedlog programa ranog otkrivanja i prevencije raka iz 2006. koji dakle isto tako i edukaciju i prepoznavanje simptoma rizičnih grupa, način prehrane itd., zasigurno da je to dobrodošlo, a posebno je potrebito spomenuti do 2006. nacionalni preventivni program ranog otkrivanja karcinoma dojke, i koji eto hvala Bogu pokazuje značajne rezultate, ali kad se uspoređujemo sa skandinavskim zemljama Švedskom i tako onda eto tu smo još daleko, jer oni su uistinu u tom području postigli zavidne rezultate. Posebno mjesto zasigurno evo tu zauzima rak vrata maternice, koji isto tako u statističkim pokazateljima u svijetu nema dobre podatke, dakle sada od raka vrata maternice boluje 1,4 milijuna žena, milijuna žena, godišnje umire oko 250 tisuća žena. Kod nas je situacija dakle svaki dan se jedna registrira, svaki treći dan jedna umre, prošle godine je bilo 114, sve je to napisano, zapisano u registru za rak koji je osnovan 1959. godine. zasigurno u tim okolnostima je potrebito učiniti dodatne napore i potrebno je i pohvaliti hvalevrijedan angažman i udruge …/Ne razumije se./… i lige za borbu protiv raka, koji ulažu velike napore posljednjih godina, evo i predsjednik Republike se u tom dijelu angažirao i predsjednica Vlade, i u tim okolnostima dolazi eto i ovaj prijedlog dakle odluke za proglašenje nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice. Svake treće subote u siječnju, i to bi bio, ustvari mi se priključujemo nastavku dakle te višegodišnje javnozdravstvene kampanje, i pridružujemo se borbi protiv raka maternice u sklopu europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice. Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti na ovaj način se priključilo dakle i Republika Hrvatska, a sve u cilju dakle kao što smo čuli glede edukacije probira i cijepljenja. Mislim da je cijepljenje, budući je kolegica Caparin istakla da se./… HPV virus, da je potrebito istaknuti poseban angažman posljednjih godina na edukaciji, ali i na priključivanju lokalne samouprave u taj projekt, dakle cijepljenja, i mislim da se sve više priključuju tome sve institucije. Evo u tim okolnostima klub Hrvatske demokratske zajednice drži da zasigurno će obilježavanje ovog dana borbe protiv raka vrata maternice dodatno senzibilizirati javnost i dodatno utrostručiti naše napore, dakle da smanjimo ove statističke podatke, koji na žalost poslije onih nekih početnih uspjeha, evo što smo čuli od docenta Eljuge, posljednjih godina stoji na istoj ravni. Dakle u tim okolnostima zasigurno klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog obilježavanja dana borbe protiv raka vrata maternice. Hvala vam Zahvaljujem. Na redu je klub HNS, HSU, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo već je nekolik puta rečeno, ali nikad dovoljno, ponavljati treba uvijek, jer situacija na ovom području nije dobra i moramo se boriti svim sredstvima, pa ako će i ovo ponavljanje brojaka nekoga potaknuti na jedan kontrolni pregled, svaka rasprava imat će svoj smisao. U Republici Hrvatskoj od raka vrata maternice godišnje oboli oko 400 žena, a umire ih oko stotinu, a trenutačno oko tisuću 700 živi s tom bolešću. Humani papiloma virus glavni je uzročnik raka vrata maternice, pa se čak kod 99,7% slučajeva može dokazati infekcija HPV-om. Statistika kaže da većina žena koja boluje od raka vrata maternice nikad nisu napravile papa test, ili ga barem nisu napravile u zadnjih 5 godina. Od milijun i 200 tisuća žena u Republici Hrvatskoj, koje spadaju u najrizičniju skupinu, od 25 do 64 godine starosti, samo njih 418 tisuća godišnje napravi papa test. žena, dakle dvije trećina žena ne prakticira redovite ginekološke kontrole. Rak vrata maternice svake godine u svijetu pogađa gotovo 500 tisuća žena, od toga 80% u zemljama u razvoju. Procjenjuje se da je 70% spolno aktivnih osoba izvrgnuto virusu u nekom trenutku životu, a najčešće u adolescenciji ili na prijelazu u zrelo doba. Pravedna država mora osigurati svim svojim ljudima jednake šanse, jednake uvjete i jednaku startnu poziciju, i to posebno na onim područjima koja čine ključnu razliku između pravedne i nepravedne države. Zdravstvo je svakako područje gdje treba vladati pravednost i mora biti dostupno svima. Manjkava ili nikakva edukacija rezultira sa manjkavom ili nikakvom prevencijom, pa kad je spojimo s s nejednakom dostupnošću u zdravstvu dolazimo do odgovora na pitanje zašto je rak vrata maternice jedno od najčešćih malignih oboljenja kod žena, u svijetu naravno, a tako i kod nas. U Republici Hrvatskoj, već je to rečeno, svakoga dana jednoj se ženi dijagnosticira rak vrata maternice, a svakog trećeg dana jedna žena umre od te bolesti. Zato je važna, zapravo najvažnija prevencija, a prevenirati se može edukacijom, koja mora ukazivati prije svega na odgovorno spolno ponašanje. Educirana žena shvatiti će i razumjeti ozbiljnost HPV infekcije, pa će zbog zaštite vlastitog zdravlja samoinicijativno odlaziti na redovite ginekološke preglede, barem jedanputa godišnje i učiniti papa test. Organizirani programi probira mogu spriječiti i do 80% slučajeva raka vrata maternice pa tako predstavljaju najdjelotvorniju i najpravedniju zaštitu od raka vrata maternice. Pod organiziranim probirom podrazumijeva se pozivanje svih djevojaka i žena svake 3 godine na ginekološki pregled i uzimanja obrisaka cerviksa s citološkim pregledom. Rečeno je i to, ja ću ponoviti, danas niti jedna žena ne mora umrijeti od raka maternice jer se ova bolest može prije svega spriječiti, a ako se i desi relativno se jednostavno dijagnosticira i ako je otkrivena na vrijeme uspješno se liječi. U prevenciju spada i cijepljenje djevojčica. Oko samog cijepljenja i cjepiva u struci postoje različita mišljenja. Prije svega zato što sama cjepiva nisu dovoljno istražena. U svijetu,evo ima primjera u Španjolskoj, u SAD-u su zabilježene i negativne posljedice kod cijepljenih osoba. U našoj zemlji postoje inicijative pojedinih gradova ili županija da se cijepe djevojke koje to žele, čiji roditelji na to pristaju, određene dobi, najčešće 7 razreda osnovne škole. Takve inicijative nemaju javno zdravstveno opravdanje jer se na taj način velika količina novca ulaže uz minimalan ili nikakav javno-zdravstveni učinak. Doduše, svaka cijepljena djevojčica će imati smanjen rizik za razvoj raka cerviksa, ali takvim načinom cijepljenja neće biti smanjena incidencija raka u populaciji. Prema tome, takvo se cijepljenje treba smatrati individualnim. O uvođenju HPV cjepiva u program obveznih cijepljenja se razmišlja i vjerojatno da će u nekoj budućnosti biti uvedeno kada za to budu ispunjeni uvjeti. Nužan uvjet za uvođenje cijepljenja je društvena prihvaćenost cjepiva tj. pozitivna percepcija cjepiva u javnosti koja će omogućiti visoke cjepne obuhvate. Cijepljenje je medicinska intervencija i ne smije se o cijepljenju donositi odluka na političkoj razini već na stručnoj razini. Također, neetično je medicinski zahvat s primjenom lijeka reklamirati kroz medije što se ne radi niti za druga cijepljenja niti ona iz programa obveznih cijepljenja u RH. Mi u klubu HNS-HSU-a smatramo da je zasada potrebno omogućiti individualno cijepljenje protiv HPV infekcije jer mislimo, a i većina u struci kaže, da je cjepivo dobra stvar. No, ono nikoga ne amnestira od odgovornosti za ponašanje. Bolest nije najstrašnije što se čovjeku može dogoditi, a ja mislim da je mrak duše puno strašnija stvar. Moramo se silno truditi da ne dođemo u situaciju gdje je lakše djecu cijepiti nego im nešto objasniti, nego ih odgajati da vole sebe, svoju osobnost, dušu i poštuju svoje tijelo. Nedavno su rađena ispitivanja po školama i pokazalo se katastrofalno neznanje o spolnim bolestima pa čak i elementarno nepoznavanje toga aspekta života. Možemo to i usporediti primjerice sa odlukama da se u škole uvedu kamere, princip je isti. Kupiš kamere u školi, djeca se u dvorištu potuku pa mogu se i ubiti, kamere su snimile i imamo snimku. Ali, dijete je pretučeno ili ne daj Bože mrtvo. A što smo mi učinili? Nismo ih naučili ništa o usmjeravanju njihove agresije, nismo s njima razgovarali o onome što ih muči. Tako bi se moglo dogoditi i sa cjepivom. Cijepi se i to ti je dovoljno. To nije i ne može biti dovoljno. Najvažnije od svega je, po nama, edukacija, a u prilog toj edukaciji ide svakako i određivanje Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice. Zahvaljujem.

Kažu da svi oni koji imaju, ili velika većina, koji imaju karcinom pluća, bronha su pušači. Ali, ne obolijevaju svi pušači od karcinoma bronha. Ovo je samo aluzija na izlaganje moje prethodnice. Prema tome, kada govorimo o karcinomu grlića maternice, odnosno borbi protiv raka vrata maternice ja ne bih zauzeo stajališta u potpunosti, ne bih se složio sa stajalištem kluba HNS-a. Naime, deklarativno proglasiti Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice ja mislim da to nije uopće sporno. To nitko ovdje u sabornici pa i oni kojih nema sigurno nije protiv, svi smo za. Međutim, problem je daleko delikatniji i teži. Ovdje je već bilo govora o tome da svaki dan u godini po statističkim podacima jedna žena u Hrvatskoj oboli od od raka vrata grlića maternice, a svaki treći dan jedan žena umre od te iste bolesti ili od komplikacija te bolesti, metastaza itd. Kada smo razgovarali i kada je bilo prijeporno sezonska ili svinjska gripa cjepivo, nuspojave toga cjepiva onda je bez problema odlučeno, odlučilo se za nabavku milijun i pol doza cjepiva od Novartisa koliko ja znam. I tada su postojali savjeti da se ne izlazi iz kuće, da se pije čaj, da se uzima Andol i Aspirin i ne znam ni ja,ne bih htio reklamirati nikakve lijekove, agrumi, južno voće itd., i da će time gripa proći, da je otprilike ona iste težine poput obične. obične. Dakle, svinjska poput H1N1 poput ove sezonske gripe i da zapravo smrtnost i incidencija smrtnosti i mortalitet je otprilike isti kao i kod svake druge gripe s time da su pogođene grupacije koje su i inače opterećene drugim bolestima koje koincidiraju sa gripom, dakle dijabetes, hipertenzija i niz drugih bolestiju. E sada, postavlja se pitanje, a sve sam ovo govorio zbog toga cijepljenja od 13, 14 godine djevojčica pa nadalje. Valjanost i vrijednost. Sama gospođa Hursa je rekla da je dokazano da je incidencija manja, incidencija raka grlića maternice manja kod cijepljenih. E pa sada što činiti? Rekli ste da je dostupnost svijam cjepiva bitna, tako i edukacije, tako i savjetovanja tako i školskog školskog obrazovanja u tom smislu dakle ponašanja seksualnog, spolnog. To je dokazano raznim anketama da je dosta niska razina toga znanja. Pa prema tome, dostupnost cjepiva protiv HPV virusa, dakle Humani papilom virus bi trebala biti upravo za djevojke životne dobi početka spolne zrelosti dostupna svima. Kada gledamo na što sve na što sve RH izdvaja novce, kamo sve oni idu, a da ne govorim o onim privatnim džepovima, torbama i torbarima i onda mislim da iako idemo na individualni pristup dakle prema želji prije svega roditelja djevojke, jer one su maloljetne, treba omogućiti besplatno cijepljenje takvih osoba. To ne znači da nitko nikoga ne amnestira od ne znam ni ja kakvog ponašanja, to ne znači da ne treba u školama ukazivati, da ne trebaju roditelji ukazivati, da ne trebaju savjetovati. I dalje ostaju sve one druge mjere prevencije. Ali ako je dokazano da je incidencija manja, čemu onda proskribirati cjepivo. Ja imam informaciju mislim da je to bilo negdje u tisku, da je Grad Zagreb omogućio besplatno cjepivo. E sada prije 15 godina Grad Zagreb je omogućio i besplatne udžbenike djecu, a za razliku od ostatka HRvatske. Jesmo li jel nam dostupno svima to? Jesmo li jednaki? Što nam Ustav kaže oko toga? Mislim da ova država mora iznaći novčanih sredstava i ništa nije skupo ako znamo da 120 do 150 žena godišnje umire od raka grlića maternice, a kada biste pitali rodbinu tih žena, koliko bi platili da ta žena ozdravi. To su neizmjerne svote. Za RH, za zdravstvo za zdravstvo HRvatske, za sve nas ovdje to ne bi trebalo biti uopće prijeporno. Zbog toga sam rekao da je ovo jedan prijedlog odluke deklarativne naravi. bože moj proglasit ćemo Nacionalni dan borbe protiv raka maternice, ali što učiniti, što konkretno što učiniti? Plediram s ove govornice da se razmisli i u Ministarstvu zdravstva, da se razmisli i u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kada je već dokazano sasvim sigurno i stručno na stručnim nivoima, u zemljama koje to već i provode poput Španjolske, poput SAD itd. da se omogući besplatno cijepljenje protiv Humanog papiloma virusa. Ako ćemo zadržati individualni pristup neka onda ostane individualni pristup. Ne moramo to proglasiti obveznim, ali treba razmisliti o tome. I nadalje ostaje ono što je za sada preventiva i pregled, PAPA test i sve ostalo, to je sve ono čime se zapravo već dijagnosticira, zapravo jedan scrinig test kojim se utvrđuje jeli netko nešto ima, jeli sumnjivo, nije, u kojem stupnju itd. U svakom slučaju i osobno i kao liječnik i kao klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog, ali evo dajemo i temu za razmišljanje. Hvala lijepa. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Želim ispraviti netočan navod kolege Grubišića koji je rekao da je nesumnjivo dokazano da je cjepivo uspješno u borbi protiv raka grlića maternice, jer postoje i istraživanja koja dokazuju upravo suprotno. I sve dok postoje određene dvojbe o korisnosti ovog cjepiva sukladno načelu predostrožnosti ne bi se smjele provoditi javno zdravstvene akcije kojima se kod tako mlade populacije preporuča ovakav oblik prevencije. Također treba naglasiti da se cjepivo protiv HPV-a relativno kratko primjenjuje i da bilo kakav takav oblik istraživanja koji govori da je manji udio raka grlića maternice kod djevojčica odnosno djevojaka koje su cijepljenje, ja mislim da je uzorak prilično nepouzdan. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo čuli smo danas i od kolega ovdje u SAboru da su zloćudne bolesti jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice. U svijetu od raka godišnje oboli oko 11 milijuna ljudi, od čega umire 7 milijuna. Zloćudna bolest ne bira metu, ne bira spol, nacionalnu rasnu pripadnost ili starosnu dob. I s obzirom da je posljednjih godina povećana pojavnost i smrtnost od zloćudnih bolesti te radi podizanja razine svijesti o tim bolestima evo i ovdje u Hrvatskom saboru donešena je Rezolucija o zloćudnim tumorima. Na pitanje kolege nakon što se ovaj nacionalni dan proglasi on misli deklarativno, mada ja mislim daje to jedan veliki korak u borbi protiv ove bolesti, na pitanje što bi dalje trebalo napraviti. evo ja ću ga izvijestiti da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u suradnji s raznim nevladinim udrugama već započela edukativne akcije a u cilju sprečavanja raka vrata maternice. Također u Ministarstvu zdravstva su osnovana i dva povjerenstva za primarnu i sekundarnu prevenciju raka vrata maternice koja radi na projektima edukacije stručne javnosti, roditelje djece, cijepljenja i ranog otkrivanja ove zloćudne bolesti. Sukladno programu ranog otkrivanja raka vrata maternice koje je Vlada donijela prošle godine, program obuhvaća sve žene u Hrvatskoj u dobi od 25 do 64 godine, a u tijeku je pilot projekt koji se trenutno provodi u Rijeci, a završen je u Gradu Zagrebu. Glavna zadaća svih ovih akcija je pomoći ženama oboljelima od raka vrata maternice, ali ujedno podizati razinu svijesti u društvu da se putem odgovornog spolnog ponašanja, edukacije i zaštite od HPV infekcija koje uzrokuju rak vrata maternice redovitim pregledima, znači same žene zaštite od ove bolesti. Nekoliko podataka koji su veći kolege spomenuli, ali nije naodmet ponoviti. Gledano u svjetskim razmjerima rak vrata maternice drugi je najčešći rak žena te treći uzrok smrtnosti od raka žena. Prvi je rak dojke od kojeg žene najčešće umiru. u svijetu gotovo umire oko 300 tisuća godišnje žena od ove bolesti. U Hrvatskoj svaki treći dan umire jedna žena od raka vrata maternice, u Europi svakih 18 minuta, a u svijetu svake dvije minute od ove bolesti. Niti jedna vrsta raka nema tako čvrstu poveznicu s uzročnikom kao što je u ovom slučaju humani papiloma virus. Prenose ga muškarci, obolijevaju i umiru od njega žene. HPV infekcija je vrlo često među spolno aktivnim osobama i uglavnom se prenosi tijekom spolnog odnosa. Može se prenijeti izravnim dodirom s osobe na osobu, a ne samo tijekom snošaja. Svaka druga seksualno aktivna osoba zaražena je HPV-om. U Hrvatskoj je zaraženo oko 60% spolno aktivnih muškaraca i žena. Smrtnost od raka vrata maternice je 50%. Rak vrata maternice može se otkriti na vrijeme redovitim pregledima, brigom o vlastitom zdravlju, kao i odgovornim seksualnim ponašanjem. Rak vrata maternice je najozbiljnija komplikacija HPV infekcije. Nema znakova bolesti, nema simptoma i većina zaraženih osoba obično nije toga ni svjesna dok ne dođu poražavajući nalazi. Većina infekcija HPV-a otkrije se tek s abnormalnim nalazima papa testa što zapravo evo još jedanput govori da bi trebalo uistinu poradit na educiranosti vezano uz ovu bolest. S obzirom na sve navedeno izuzetno mi je drago da ovo imamo danas na dnevnom redu, izuzetno mi je drago zbog toga što rak vrata maternice bez obzira što je ženska bolest nije samo i isključivo ženski problem jer se radi o nečijoj majci, o nečijoj supruzi, o nečijoj sestri, kolegici s posla, prijateljici. I u borbi protiv ovih bolesti uistinu trebamo biti jedinstveni i dalje vjerovat da Ministarstvo zdravstva zajedno sa nevladinim udrugama, Ligom protiv raka, Udrugom za rak i ostalima će nastaviti ovu kompletnu akciju i educirati dalje žene kako bi što manje žena umiralo od ove bolesti. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, radi se o jednoj doista hvalevrijednoj inicijativi Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb koju treba podržati i ja osobno je podržavam bez ostatka jer uvažavajući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije priključujemo se brojnim europskim zemljama u borbi za veću osviještenost žena o potrebi brige za vlastito zdravlje u borbi za manji broj oboljelih, a onda posljedično i za manji mortalitet. U Hrvatskoj se nešto vezano za ovu problematiku događa već godinama, recimo jedna humanitarna akcija Dan mimoza koja je prerasla rekla bih u jednu vrlo vrijednu, važnu kampanju. Počela je u Zagrebu, proširila se po cijeloj Hrvatskoj, u kampanju koja je imala za cilj i mislim da je to na neki način u dobroj mjeri i ostvareno, cilj edukacije i informiranja građana da se putem odgovornog spolnog ponašanja i edukacije i cijepljenja i probira zaštite od spolno prenosivih bolesti. Ova odluka je dobra i treba je podržati iz više razloga, razloga koje su i moji prethodnici spomenuli. Ja bi ih svela na četiri osnovna, a to je 1. previše žena umire, a ne smije i ne treba biti tako, sve je više žena koje obolijevaju, a ne treba i ne smije biti tako, 3. ovo je doista karcinom kao što smo čuli kojeg je moguće prevenirati cijepljenjem protiv njegovog uzročnika i 4. bolest je konačno moguće učinkovito spriječiti odgovornim spolnim ponašanjem i cjepivom koje je već nekoliko godina u Hrvatskoj u upotrebi. Dakle uz apsolutnu podršku ovoj odluci ja bih naravno u dobroj vjeri otvorila i neke teme. Ponekad smo svjedoci situacijama u kojima vidimo da se na lokalnoj odnosno regionalnoj razini događaju vrlo, vrlo kvalitetni programi zdravstveni, preventivni, otvaraju se savjetovališta, formiraju se zdravstveni timovi sa ciljem povećanja standarda zdravstvene zaštite. Pa tako Grad Zagreb i Grad Rijeka i još neke druge sredine su bili pioniri u nekim programima, programima koji su zaživjeli i postali nacionalni programi zaštite. Dakle, u mojoj županiji smo započeli sa ranim otkrivanjem raka dojke u žena još 2006., on je nakon par godina postao Nacionalni program. Pa smo tako započeli i sa Programom prevencije ranog otkrivanja raka debelog crijeva pa je na svu sreću postao Nacionalni program. Pa i s ovim Programom ranog otkrivanja raka maternice započeli smo u Primorsko-goranskoj županiji, moram priznati u Zagrebu su godinu dana prije započeli s tim programom. Dakle želim reći da u nekim sredinama, u Zagrebu, u Rijeci i nekim drugim bilo je sluha, ali je bilo i novca, dakle osviještenosti za određenu problematiku ali je bilo i novca koji su omogućili provođenje određenih programa koji su spasili stotine života. Ali moramo se zapitati što je sa drugim sredinama, dakle što je sa sredinama koje imaju novca ali nisu dovoljno osviješteni za ovu problematiku ili što ako je obrnuto, ako nemaju novca. želim reći da nacionalne strategije i nacionalni programi i rezolucije, sve što donesemo, o čemu ovdje pričamo moraju imati osigurana financijska sredstva u državnom proračunu. Možda ne u potpunosti, ali barem djelomice moraju biti osigurana u državnom proračunu kako bi se zadovoljilo načelo dostupnosti zdravstvene zaštite kao kategorije Ustavom zajamčene svakom građaninu ove zemlje. A mi danas imamo situaciju, dakle dakle kao što sam rekla u nekim sredinama to je zaživjelo, to postoji što zbog osviještenosti, što zbog novca. Ali što je sa nekim manjim sredinama? Što je sa sredinama u kojima nema dovoljno financijskih sredstava za tako nešto. I na tragu onoga što je i kolega Grubišić rekao, dakle ovo je inicijativa doista hvale vrijedna. Međutim, ukoliko ne zaživi u onom pravom, konkretnom smislu, a to znači osigurati financijska sredstva onda to jest demagogija. Ne? Ja vjerujem da ovo neće imati tu sudbinu i da će ministarstvo dakle osigurati sve ono što je potrebno da bi se program proveo u sredinama. Žao mi je moram priznati što ne vidimo nikoga iz Ministarstva zdravstva. Nekako bi mi to bila garancija ili vjerovala bih više da ministarstvo će ozbiljno podržati ovu inicijativu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Željela bih spomenuti još nešto što je u nekim sredinama započelo sa radom, što je dalo jako dobre rezultate i što bi također bilo jako dobro da zaživi na nacionalnoj razini kao kao nešto s čime ćemo se pohvaliti da jest nacionalni program i da ministarstvo pokrene jednu inicijativu da u lokalnim sredinama imamo tzv. centre za mlade, savjetovališta otvorenih vrata. Mogu vam reći da to u mojoj županiji jako dobro funkcionira, da je to centar sa ginekološkom ambulantom za mlade po principu .../Govornica se prijateljsko mladima, bez uputnice, bez čekanja, bez stigmatizacije mladi ljudi mogu doći, dobiti bilo koju vrstu savjeta, pregleda, a to je na koncu konca i sugestija odnosno smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. I mislim da bi bilo jako dobro da ministarstvo u tom smislu pokrene inicijativu na lokalnim i regionalnim razinama. I konačno nešto o čemu, što mislim da je vrlo važno i u direktnoj svezi sa ovom temom koju do sad čini mi se nitko nije problematizirao, pa ja ću evo vrlo kratko sa nekoliko rečenica, a to je zdravstveni odgoj. Zdravstveni odgoj u školama. Mislim da nije dobro da program zdravstvenog odgoja bude toliko na javnoj raspravi. Često znamo ovdje kritizirati predstavnike ministarstava, reći e zakon niste dali na javnu raspravu, pa zbog čega, pa struka se ne pita, a ovdje mi se čini da pak imamo jednu drugu krajnost, a to je javnu raspravu koja traje već ne znam ni sama koliko pet, šest, sedam godina i to nije dobro. Rezultat su tenzije između religijskog rekla bih i sekularnog diskursa što što nije dobro. Jer potreba za zdravstvenim odgojem apsolutno postoji i toga smo svi svjesni. I to čini mi se naprosto nije pitanje svjetonazora i ne smije biti pitanje svjetonazora. Mi moramo mladim ljudima dati ono što smatramo nepobitnim činjenicama koje su na znanosti utemeljene. Dakle, to nije stvar svjetonazora. Dati mladima činjenice kroz zdravstveni odgoj, činjenice koje su nepobitne i na znanstvenim dokazima utemeljene. A nakon toga mladi ljudi odluče kakvim će svjetonazorom živjeti. Dakle, apeliram ovdje doista da se, apeliram na one koji su za to odgovorni i koji bi o tome trebali brinuti da se što prije uvede zdravstveni odgoj u škole. Mislim da je to nužnost i vjerujem da smo toga svi svjesni. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Ja ću kao i svi moji dosadašnji prethodnici i prethodnice podržati također ovu hvale vrijednu odluku, jer je sigurno da moramo napraviti apsolutno sve što je u našoj moći kako bismo se uspješno borili protiv zloćudnih tumora, pa tako i raka grlića maternice. Svakako da obilježavanje ovog dana svakako doprinosi edukaciji ovoj bolesti, a da je dobra informiranost ključna i rekla bih prvi korak u uspješnoj borbi s ovom bolešću. Međutim, vrlo važan korak za uspješnu borbu sa ovom bolešću također je i seksualni odgoj kojeg je spomenula malo prije moja kolegica Romana Jerković i zbog toga što se odgovornim seksualnim ponašanje, korištenjem kontraceptivnih sredstava, korištenjem prezervativa i slično sigurno može u znatnoj mjeri odgovornije stupati u taj oblik života koji je vrlo ihnteresantan za sve mlade. Postavlja se zbog toga pitanje zbog čega još uvijek nemamo sustavnu provedbu modernog na znanstvenim a ne vjerskim ili moralnim načelima temeljen seksualni odgoj u školama. I mislim, doista slažem se sa Romanom da je ova rasprava oko, znači oblika ili izgleda tog seksualnog odgoja predugačka, predugo traje i da od toga ima štete cijelo naše društvo. Kada govorimo o prevenciji treba razlikovati različite varijante prevencije. Nužno je da se žene svakako redovito godišnje ginekološki kontroliraju i redovito čine PAPA testove. To svakako treba podržati i promovirati putem javno-zdravstvenih kampanja i tu apsolutno nije ništa sporno. No, stvar nije tako jednostavna kada govorimo o cijepljenju djevojčica cjepivom protiv HPV virusa. Naime, činjenica je da je takvo cijepljenje dobrovoljno ali pogrešno je provoditi javno zdravstvene kampanje za cjepiva čija sigurnost još uvijek nije potpuno dokazana. Mnogi relevantni znanstveni podaci govore da postoje mogući rizici po zdravlje cijepljenih djevojčica i sve dok je tako sukladno načelu predostrožnosti državne institucije poput Ministarstva zdravstva i poput Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ne bi smjele javno preporučivati ovakvo cijepljenje tako mladoj populaciji. Nejasno je zašto se prilikom govora o prevenciji raka grlića maternice gotovo nikada ne spominje jedan drugi oblik prevencije raka grlića maternice, a to je liječenje HPV virusa prirodnim interferonom koji se u međunarodnim ali i hrvatskim kliničkim studijima pokazao vrlo uspješnim, a znatno je manje rizičan i invazivan od cjepiva djevojčica, znači ovim cjepivom protiv HPV virusa. Ne bih htjela da se ova hvale vrijedna akcija, ova odluka na kraju pretvori u nešto što sigurno nitko od nas ne bi htio, a to je promocija interesa multinacionalnih farmaceutskih kompanija i cjepiva čija kvaliteta i učinkovitost još uvijek nije do kraja dokazana. Hvala vam Jedino što bih željela na početku reći, ovo nije samo žensko pitanje, ovo je prevažno pitanje, a vidim po interesu da se javljaju samo zastupnice, i poneki liječnik, što znači da obično samo kad su neka politička pitanja onda se javljaju i kolege, a mislim da je ovo jedan vrlo važan projekt i da je to dugoročno vrlo važno, kao što smo jutros govorili o cjeloživotnom učenju tako sada govorimo o ovom projektu borbe protiv ove zloćudne bolesti, a i o zdravstvenom odgoju u školama koje bih također željela podržati da konačno ta rasprava završi kao što je rekla kolegica Jerković. Do sada smo isto uglavnom svake treće subote u siječnju dan mimoza, a sve u okviru europskog tjedna borbe protiv raka maternice, i taj projekt je zaživio u Republici Hrvatskoj, mislim da je dobro da ga i Hrvatski sabor podrži i da ga proglasimo nacionalnim danom borbe protiv raka grlića maternice. Podaci su statistički poražavajući, moram vam to reći, vrlo nekako hladnokrvno danas ih izgovaramo ovdje, ali poražavajući su podaci i nešto moramo činiti svi zajedno, ne samo u Hrvatskoj nego očito i u svijetu, ako govori podatak i projekcija da će do 2030. godine biti 12 milijuna oboljelih uopće od karcinoma, onda je taj podatak strašan, a imajući na umu da je napredovala i znanost, medicina, tehnologija, imajući na umu to sve skupa, onda se čovjek ne može ne zapitati i ne javiti se na ovaj problem. A kad dolazimo na problem ovog humani papiloma virusa, onda je također zapanjujuća činjenica da u svijetu 1,4 milijuna žena boluje od ove bolesti, da ih umire 250 tisuća, da ih dijagnosticirano pola milijuna, mislim da su to strašni podaci. Ono što bih željela ovdje samo kratko reći iz iskustva na lokalnoj razini, i mi smo bili uveli u Dubrovniku, odnosno ostavili sredstva u proračunu za ovo pokusno cijepljenje. Na kraju smo shvatili, prvo da uopće to cijepljenje nije sigurno i da je upitna njegova, onda smo shvatili da je bio tako mali odaziv, bili smo predvidjeli učenice iz 2008. godine, učenice 7. i 8. razreda osnovne škole. Bio je tako mali odaziv, i ljudi su tako zapravo s podozrivošću se odazivali, da smo sve napore kasnije uložili u edukaciju, i mislim da ne može doći cijepljenja prije nego se napravi edukacija, radili smo razne tribine itd. Ali imali smo jedan primjer nedavno, jednog filma ako ste gledali pretprošle godine čini mi se da je to, taj film bio prikazan u vrijeme ovog tjedna 2008. godine, gdje su žene koje su već oboljele, ili neke koje su čak bile izliječene hrabro svjedočile o toj bolesti. Mislim da je to možda jedan od najboljih primjera kako može se težina i štetnost te bolesti, mislim da je to jedini način kako zapravo možemo potaknuti ovaj ostatak žena da naprave papa test. Rekli smo da većina žena papa test nije napravila, da ih je 418 tisuća u Hrvatskoj napravila, a puno je veća populacija žena u Hrvatskoj, i sigurna sam da na tome moramo svi zajedno raditi, ali prije svega škole. Zato mislim da ovo nije samo deklarativno, da je dobro da Hrvatski sabor staje iza ove inicijative, i da moramo zajedno raditi na tome da se prosvjećuje mlada populacija i da se govori o svim mogućim oblicima štetnosti takvog pristupa i seksualnom seksualnom odgoju, ali naravno da kad se radi o zdravstvenom odgoju da mislim da mora biti definitivno ustanovljena na znanstvenim činjenicama i da temeljem tih znanstvenih činjenica svatko ima pravo izbora. U svakom slučaju očito da ovo cijepljenje o kojemu danas govorimo mislim da sve dotle dokle ga ne preporuči Svjetska zdravstvena organizacija, a nije potvrdila da je ono, da je to cijepljenje isključivo jasno, da ne smijemo tako olako pristupati tome, da je puno važnija edukacija, da su puno važnije ankete, da je puno važniji pristup i razgovor sa mladim djevojkama i nadam se da ćemo, budući da su istraživanja još uvijek nepouzdana, i da su učinci još uvijek nesigurni, da trebamo sav naglasak dati na obrazovanje i edukaciju. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Naime prije svega bih želio pohvaliti sve kolege iz Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, vaša je inicijativa apsolutno opravdana i podvlačim inicijativa.

to nije tako, svaki treći dan rekli ste umire jedna žena. Zaključak je onda koji? Da smo neučinkoviti u provođenju mjera s kojim bi spriječili pojavu ove bolesti ili kada se ona pojavi da spriječimo …/Ne razumije se./… ishod bolesti. Dakle to je sigurno jasno i mislim da se svi ovdje slažemo sa tim zaključkom. Ja sam mikrobiolog po struci, i ja ne bih se usudio potpisati neke hrabre izjave koje sam danas ovdje čuo, ali barem generalno bi morali se dogovoriti kako i što dalje, jer podvlačim vi ste pokrenuli inicijativu. Što reći koje mjere trebamo možda, na kojima trebamo inzistirati ubuduće. Govorili smo o edukaciji, čuli smo da smo tu apsolutno deficitarni, da nemamo seksualnog odgoja u našim školama, da djevojčice u osnovnim školama, u srednjim školama malo znaju o spolno prenosivim bolestima, dečki isto tako, oni prenose te bolesti. Prema tome moramo tu napraviti znatno više nego što smo dosad učinili. Cjepivo, da ili ne? Antivirusna sredstva, da ili ne? Ne znam što još možemo, redoviti pregledi, koliko često? Koje testove napraviti dijagnostičke, sve je to ono o čemu trebamo raspravljati, ali ne mi ovdje. Tko danas fali? Danas nam fali da na stolici kod kolege Šukera sjedi tamo ministar zdravstva i ministar obrazovanja. Oni nam nedostaju. Oni apsolutno nedostaju. Oni nam moraju reći što će činiti u sljedećih 2, 3, 5, 10 godina da se o ovim bolestima, posebno malignim bolestima jasno što sustavnije priđe u programima za osnovne i srednje škole. Ako već nemamo seksualnog odgoja nije mi jasno da u okviru nastave iz biologije 90 minuta se ne može posvetiti ovoj skupini bolesti. Nikako mi nije jasno. Ako se radi o cjepivima nije mi jasno da nam se ne može prezentirati pro i kontra pa da se dogovorimo što i kako. Znate čak i da postoje određene negativne pojave ja ću vas samo pokušati prisjetiti u Jugoslaviji kad je izbila epidemija velikih boginja tada smo se i cijepili. To je bio stav tadašnjeg ministra zdravstva. U Velikoj Britaniji koja je puno češće importirala velike boginje to nisu nikada činili jer su vjerovali da će njihova zdravstvena služba brzo prepoznati, brzo jasno ograditi i provesti sve mjere preventivne da se epidemija ne proširi. Oni su bili svjesni da će izgubiti 1, 2, 5, 7 građana, ali mi smo izgubili 70 njih kroz kojekakve komplikacije nakon cjepiva, shvaćate. Dakle, trebalo je samo odvagati racionalno za i protiv jedne, druge, treće skupine mjera. Tako i ovdje, nemojmo kolegice i kolege nadmudrivati se. Nemojmo jedni druge uvjeravati u to da su ove ili one mjere bolje ili lošije. To moramo prepustiti struci i zato ponavljam nedostaje nam danas jedan i drugi ministar ja bih vama kolegice Caparin predložio da ih pozovete na odbor. Inicijativa vam je odlična, idite još jedan korak dalje obvežite ih da sačine nekakav plan s kojim ćemo u biti u praksi provesti mjere s kojima ćemo spriječiti pojavu bolesti ili letalan ishod ako se bolest i pojavi. Evo, samo to. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. U svezi ovoga što ste govorili kolega ja ipak mislim bez obzira što odobravam donošenje ovakve odluke, ali da je pomalo s naše strane licemjerno govoriti, odnosno proglašavati jedan dan kao Dan borbe protiv raka vrata maternice kad složit ćete se evo svi su govorili o tome kako nedostaje ta obećana seksualna edukacija,seksualni odgoj djece navlastito omladine u školama. Prije svega od najranije dobi. Nema sumnje, evo sad to i svi znanstvenici potvrđuju, da upravo uzročnici ne samo ove bolesti, dakle najteže i smrtonosne ako nije otkrivena na vrijeme nego i mnogih zaraznih bolesti kod žena dovode upravo zbog neadekvatnog i nezaštićenog seksualnog odnosa promiskuitetnih osoba što se sve na kraju krajeva treba učiti učiti i samu omladinu od najranije dobi podučavati. Dakle, to izostaje. A mi onda uvijek krećemo od samih posljedica. Svi vi ovdje, u Saboru ima dosta liječnika, gdje je osnovno njihovo načelo prije svega ne škoditi, to je najprije, a onda prevenirati bolje nego liječiti. Ja mislim da je zaista to sramota u 21. stoljeću da mi nemamo takvu jednu adekvatnu, adekvatniji odgoj da znamo da unazad 20 i 30 godina da se bar kroz nastavu biologije koliko toliko dakle educirala omladina o odgovornosti upuštanja u seksualne odnose. Još bih samo htjela napomenuti pošto od toga obolijevaju žene da je to i svojevrsni oblik seksualne diskriminacije jer da se radi o oboljenju muškaraca da bi sigurno na vrijeme ipak vlast nešto poduzela da se uvede seksualni odgoj od najranije dobi u školama. Odgovor na repliku. onome što ste željeli poručiti. Naime, ja nisam želio govoriti o Rijeci, Zagrebu i nekim primjerima gdje nešto činimo da to ne bi bio alibi da ne moramo činiti puno, puno više. Tu se slažem s vama. Prema tome, ne ne bih amnestirao muškarce, oni prenose spolno prenosive bolesti. Prema tome apsolutno moraju znati da je odgovornost i na njima i to veliki dio odgovornosti, ali nedostaje jasno element edukacije. Hvala Nisam čuo kolegice Ingrid jer je bilo u niskom brišućem letu ispod frekvencije. Predstavnik predlagatelja gospođa zastupnica Karmela Caparin. Hvala lijepa gospodine svi članovi Odbora za zdravstvo su jednoglasno i podržali i zaista mi je drago da ste i vi mnogi u svojim raspravama podržali prijedlog našega odbora. Naime, proglašenje i obilježavanjem dana zaista želimo osvijestiti žene o potrebi brige o vlastitom zdravlju, ali prije svega edukacijom, znanjem i informiranosti. Ovdje se više govorilo o cjepivu nego o toj edukaciji, znanju i informiranosti o problemu karcinoma vrata maternice. Cjepivo je na drugom, a probir, odnosno screening je na trećem mjestu već kada imate ovu manifestnu bolest koja ne mora imati simptoma. Problem cjepiva je velik, ja sam infektolog i vjerujte mi da ne znam, mislim da u ovom trenutku treba o tome dobro razmisliti. Ne treba voditi, po meni kao infektologu, ovakve akcije javnog cijepljenja od jedne županije i druge nego prije svega treba slušati struku, odnosno epidemiologe i infektologe, virusologe. Veliki je broj HPV virusa, preko 150 što ih može se uključiti, a i više koji nisu uključeni u samu bolest, a cjepivo je 4-valentno i 2-valentno cjepivo. Dakle, s jednim imate 4 virusa s druge 2 virusa koji se najčešće pojavljuju. Danas je već dokazano da mnogi od tih virusa koji nisu u cjepivu su uključeni u genom karcinoma vrata maternice. Dakle, prije svega odgovorno seksualno ponašanje, edukacija i učiti o samoj bolesti. Cjepivo ne treba odbaciti jer je zaista od 90% tip 16, 18 nađen u karcinom vrata maternice ali su u genomu nađeni i drugi virusi koji isto tako mogu utjecati na nastanak karcinoma vrata maternice. Zato evo vjerujem da ćemo zaista osvijestiti i svojom osviještenju djelovati na smanjenje incidencije i mortaliteta karcinoma vrata maternice. Neka ovo bude još jedan poticaj da svi više učinimo jer zaista niti jedna žena u današnje vrijeme ne bi smjela umrijeti od karcinoma vrata maternice. Hvala.

ovu akcijsku s tim da se raspravljalo i o svim drugim akcijama o stvaranju nacionalnog programa o akcijama slično akciji borbe protiv karcinoma dojke i drugih javno zdravstvenih akcija.